Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, PZ br. 394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 poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Riječ je o izmjeni i dopuni Zakona o postupanju o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Riječ je o zakonu koji je donesen 2010. godine. Ovom izmjenom i dopunom se omogućuje sljedeće, primjena zakona do kraja godine jer kao što znate mi se nalazimo u izradi novog Zakona o gradnji i prostornom uređenju i inspekciji i u javnoj raspravi smo i ta javna rasprava traje do 20. lipnja. Iza tog ćemo ući u proceduru

se sukladno istom riješili što sad ne bi bilo moguće, odnosno kad bi 30. lipnja prestao vrijediti ovaj zakon i sve ono što bi bilo u postupku ne bi se moglo dovršiti sukladno odredbama tog zakona. Stoga predlažemo hitnu izmjenu i dopunu ovog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani Vedran Babić. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, ministrice sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja stupio je na snagu 25. lipnja 2009. godine. Osnovna svrha tog zakona bila je poticanje posustalih izravnih ulaganja u području gradnje i ubrzanih protoka kapitala. Analiza rezultata primjene zakona, kao i praćenje stanja u području graditeljstva od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pokazala je ispunjavanje osnovne svrhe donošenja ovog zakona pa je istome produživano važenje u dva navrata. Posljednje produženje zakona do 30. lipnja ove godine određeno je uzevši u obzir da se do toga datuma namjeravao donijeti novi Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i novi Zakon o gradnji, a koji zakoni bi sadržavali odredbe kojima bi se ispunjavala svrha Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja pa više ne bi bilo potrebe za važenjem istoga. S obzirom na činjenicu da su spomenuti zakoni još uvijek u proceduri izrade, odnosno donošenja i do prestanka važenja ovog zakona nije izgledno donošenje i stupanje na snagu tih zakona. Cijeni se da je radi osiguranja kontinuiteta poticanja ulaganja, odnosno investicija u području gradnje, kao i osiguravanja istih zakonskih uvjeta gradnje potrebno daljnje produženje razdoblja važenja predmetnog zakona do kraja godine, a do kada će spomenuti Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i Zakon o gradnji biti doneseni. Također za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu pa će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Stavove kluba HNS-a iznijet će poštovani Ivica Mandić. Izvolite. govoriti već o konačnom zakonu koji je trebao imati svrhu ovog zakona koji je u dva navrata bio produživan. S obzirom da se još nisu stekli uvjeti da govorimo o novom zakonu, prijedlog u potpunosti prihvaćamo da ovaj zakon ostaje na snazi do 30.12.2013. godine, a vjerujem da ćemo u tom vremenu vremenu govoriti o jednom potpuno novom zakonu kompletnom gdje ćemo sagledati i građenje, inspekciju i nadzor i sve ostalo, jedan pravi zakon koji će u potpunosti odgovoriti uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Klub HNS-a će prihvatiti prijedlog ovoga zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Branko Bačić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Evo kao što smo već čuli Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja praktični treći puta donosimo, odnosno nakon što je osnovni izvorni zakon donesen evo treći puta pristupamo njegovom produženju, odnosno produženju roka važenja samoga zakona. Inače sam Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja stupio je na snagu u 6. mjesecu 2009. godine te je u to vrijeme kad je donesen bio najavljen kao jedna od proturecesijskih mjera koja je trebala doprinijeti stvaranju povoljnijih uvjeta za izravna strana ili domaća ulaganja u RH. Važno Važno je reći da ovaj zakon se odnosio samo na jednu vrstu objekata i to upravo na one objekte za koje je najprije trebalo ishoditi lokacijsku dozvolu, a onda i potvrdu glavnog projekta dok za ostale objekte za ostale objekte ovaj zakon se nije odnosio. Sami cilj ovog zakona bio je da se ubrza izdavanje akata za građenje i to u planiranom roku od 45 dana pa se taj zakon tako i nazivao sve u 45 dana. I on je, po nama u klubu HDZ-a, i onda kada je donesen a i danas polučio uspjeh. I doista je mnogim investitorima skratio put do ishođenja odgovarajućeg akta za građenje. Ono što u protekle evo pune 4 godine otkada je ovaj zakon stupio na snagu možemo reći to je da nažalost brojni investitori koji bi bili obuhvaćeni ovim zakonom nisu mogli biti obuhvaćeni iz razloga što jasno nisu mogli doprinijeti dokaz o pravu vlasništva pa onda ta njihova nada da će biti brzo riješeni njihovi predmeti jasno da je splasnula i da takvi objekti nisu mogli ući u ovaj zakon s jedne strane. A s druge strane i činjenica da nisu doneseni brojni prostorno-planski dokumenti koji bi bili mogli omogućiti rješavanje po ovom zakonu. Također je prema evidenciji ministarstva odbijeno niz zakona koji su se odnosili na praktično legalizaciju jer su brojni investitori pokušali za objekte koji su već započeli ishoditi prema ovom zakonu akt o građenju, rješenje o gradnji, međutim nisu mogli jer ovim se zakonom nije moglo izdavati rješenje o gradnji za objekte koji su započeti s izgradnjom već su oni trebali ići po onom izvornom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Mi i ovim zakonom kojega danas raspravljamo kao i svim mogućim najavljenim zakonima ili o gradnji ili o strateškim ulaganjima nećemo, to ja stalno ponavljam za ovom govornicom, nećemo polučiti uspjeh ukoliko se sustavno ne priđe realizaciji sređivanja imovinsko-pravnih odnosa kako na zemljištu državnom vlasništvu tako i na privatnom zemljištu. I pretpostavka bilo kakvom uspjehu bilo kojeg zakona u RH jesu sređeni imovinsko-pravni odnosi. To sam više puta govorio, više puta tvrdio i čak i za vrijeme dok smo usvajali državni proračun ukazivao sam na nelogičnost situacije da Državna geodetska uprava kao potencijalni nositelj tih radova kojima bi se krenulo u sustavnu geodetsku izmjeru, a onda sređivanje katastra zemljišne knjige iz godine u godinu smanjuju se sredstva na pozicijama Državne geodetske uprave. Primjerice za 8% što nije mali iznos za Državnu geodetsku upravu, smanjuju se sredstva na sređivanju katastra nekretnina, primjerice u dolini Neretve za 32%, za uređenje katastra nekretnina na otocima za 50%, smanjuju se sredstva za Nacionalni program uspostave sustava identifikacije zemljišnih čestica itd., itd. Za vođenje i održavanje zajedničkog sustava zemljišne knjige i katastra. ovih evidencija, temeljnih evidencija, mogu biti potpora, podrška, temelj za donošenje bilo kojih zakona koji će ići ka ubrzavanju rješavanja izdavanja akata za građenje. Dokle god bude u RH nesređen katastar i zemljišna knjiga svi ovi zakoni kao i oni koje ministrica najavljuje da bi trebali biti do kraja godine doneseni neće polučiti uspjeh kojega donošenje ovakvih zakona očekujemo. Što se samog zakona tiče, po nama u klubu HDZ-a, nesporno je da ga treba usvojiti, da treba produžiti rok ovog zakona ali pozivamo evo i Vladu i resorno ministarstvo da čim prije onda u Sabor dođe sa nekim sustavnim zakonom koji neće biti na ovaj način sačinjen, sa jednim drugim zakonom kojim bi onda mogli riješiti pitanje ubrzanja ulaganja u RH. S druge strane da se, a to piše uostalom i u Strategiji o raspolaganju i upravljanju državnom imovinom, da se doista osiguraju adekvatna sredstva da se mogu riješiti i ovo što sam već maloprije govorio a to je sređivanje imovinsko-pravnih odnosa kao temelj

Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.